України на третьому поверсі працює виставка "Сучасний український космос". Вона демонструє розробки та досягнення КБ "Південне" у космічній сфері і приурочена до Всесвітнього тижня космосу і річниці запуску першого штучного супутника Землі. Я пропоную і вам всім, якщо буде можливість та бажання, долучитися до неї. І так само пропоную засоби масової інформації відвідати цю виставку. Шановні колеги, поки ми ще збираємося, оголошення. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради, відбулося створення у Верховній Раді дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Кубань". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Гончаренка Олексія Олексійовича. Шановні колеги, була пропозиція змінити порядок розгляду питань порядку денного. Ірина Володимирівна Геращенко на цьому наполягала. Є в залі вона зараз? Вона просила, якщо я не помиляюсь, розглянути швидше законопроект 0906. А є Ірина Володимирівна? Реєструється. А в нас вже просто час пішов, вже 10 хвилин, якщо я не помиляюсь. А ви б не могли дізнатися? Ну, я б хотів просто, щоб вона позицію висловила з цього питання. Я не впевнений, що Артем Сергійович знає, де Ірина Володимирівна, але я обов'язково... Ірина Володимирівна, да, була пропозиція ваша щодо змін порядку денного, розгляду питань порядку денного. Включіть, будь ласка, мікрофон Геращенко. Дякую. Шановні колеги, ми вважаємо, що є надзвичайно важливим, щоби Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект номер 0906, що стосується військових звань. Це звання сержантського складу, які прибирають ще пострадянську систему звань в наших Збройних Силах України і призводять ці звання до норм країн НАТО. На жаль, цей важливий законопроект кілька днів поспіль ставиться в порядок денний в хвіст. І ми вважаємо, що дуже важливо прийняти його зараз. Ми пропонуємо це підтримати. Але дуже важливо, щоб зібралися всі в сесійній залі, щоб… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я впевнений, що голосів вистачить для того, щоб підняти його вище, правильно?

Шановний пане головуючий! Сейчас на черзі законопроект 36-1, подивіться, будь ласка. Бачите? Це йде очередний законопроект, який мінімізує діяльність народного депутата як суб'єкта Василь Іванович, я прошу вибачення, що я вас перебиваю, але це не відноситься до того питання, яке ми зараз обговорюємо.

Тому я думаю, що не зовсім коректно звертатися з проханням зняти. Це не передбачено Регламентом. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція зараз змінити порядок розгляду питань порядку денного та розглянути законопроект 0906. Чи є підтримка в залі такої ініціативи? Треба її голосувати чи… Пропоную зараз розглянути законопроект 0906. Він є в порядку денному, але просто ми його розглянемо трошки раніше. Добре? Прошу підтримати та проголосувати. За-234 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Шановні колеги, вам до розгляду запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 0906). Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безуглій Мар'яні Володимирівні. Шановні колеги, я перепрошую, щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби). Законопроект спрямовано на вдосконалення законодавства України з питань виконання військового обов'язку, запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, що відповідають стандартам НАТО, підвищення ролі сержантського і старшинського складу в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та виконання ними завдань за призначенням, створення додаткових мотиваційних чинників щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом, що сприятиме переходу Збройних Сил України на професійну основу. Відповідно до доручення комітет підготував цей проект до другого читання. Під час підготовки законопроекту було подано 9 пропозицій, які враховано. Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України підготовлений до другого читання законопроект завізовано із зауваженнями, що можуть бути частково враховані, а саме щодо виключення з тексту законопроекту слів"військової прокуратури" та інших термінів, які вже прийняті в попередніх законопроектах. Стосовно виключення в абзаці 36 підпункту 11 ІІ розділу першого проекту питань щодо почесної державної нагороди та інших термінів, які належать до повноважень Президента України. Щодо заміни у статті 24 цифри "164" на "15" та стосовно виключення у підпункті 3 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" слово "тимчасові". Тобто ми бачимо техніко-юридичні правки і комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з врахуванням озвучених вище пропозицій та відповідними редакційними техніко-юридичними правками. Цей законопроект вводить натівські звання для сержантського і старшинського складу, для солдатів і також унормовує їхній розвиток відповідно до стандартів НАТО та тих викликів, які зараз стоять перед нашою державою. Дякую. Шановні колеги, я хочу ще раз звернутися до сесійної зали, пояснити, що цей законопроект було підготовлено Верховною Радою попереднього скликання. Ми прийняли його в першому читанні у травні і готували до другого читання, але фізично не встигла тоді попередня Верховна Рада прийняти в цілому. Я дякую Голові Верховної Ради України, що зараз він стоїть у порядку денному. Цей законопроект, очевидно, об'єднає сесійну залу, тому що він є важливим для Збройних Сил України. І це той закон, який чекає наша армія. Дякую, що 234 народні депутати перенесли в порядку денному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

Готові голосувати? Готові? Шановні колеги, ставлю на голосування питання. Прошу підтримати та проголосувати. За-278 Проти – 0, утримались – 22. Дякую. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" - 212, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" - 16, "Батьківщина" – 11, "За майбутнє" – 9, "Голос" – 16, позафракційні – 14. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів. Це друге читання (реєстраційний номер 1036-1). Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати, за дорученням Верховної Ради регламентний комітет підготував до другого читання законопроект (реєстраційний номер 1036-1), який стосується внесення депутатських запитів. Загалом нами було отримано… до комітету надійшло 32 пропозиції. І переважна… більше половини враховано або враховано частково, зокрема враховано, підтримано пропозиції народних депутатів: Пузійчука, Синютки, Князевича - щодо виключення з проекту окремих положень, які раніше передбачали інформування головуючим на пленарному засіданні лише про кількість внесених депутатських запитів, а не їх короткий зміст, як визначено чинним Регламентом. Тобто ці положення залишені в більш досконалій формі. Підтримано пропозиції щодо розміщення текстів депутатських запитів на офіційному веб-сайті парламенту. Щодо публікацій законів, інших актів парламенту, то їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Щодо приведення до положень… у відповідність до положень Конституції України норм статті 15 Закону про статус народного депутата, які передбачають прийняття рішення про направлення запиту, депутатського запиту до Президента. А також щодо приведення статті 25 Закону про статус – це стосовно декларування майнового стану до чинної редакції Закону "Про запобігання корупції". Нагадаю, що в чинній редакції це звучить так, що "депутат при оформленні на роботу". Натомість ми керуємося в тому числі і позицією Конституційного Суду, це рішення від 29 січня 2008 року. згідно з позицією Конституційного Суду реалізація права бути обраним до органів державної влади, тобто пасивне виборче право, на відміну від реалізації права на працю, безпосередньо не залежить від волі волі особи. А за співвідношенням статей 38 і 43 Конституції зайняття політичною діяльністю, в тому числі і обрання народним депутатом, не має на меті і безпосередньо не обумовлено одержанням винагороди заробітної плати за таку діяльність. Це, до речі, ця правова позиція абсолютно прямо стосується і тих змін, які були внесені вчора Законом 1036. Прошу підтримати цей закон в другому читанні та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Віталійовичу. Пропоную перейти до розгляду правок. Правка номер 1, народний депутат Фролов. Не наполягає. Правка номер 6, народний депутат Німченко. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. По-перше, я хотів би сказати, що посилатися на некоректність, я думаю, не зовсім це буде вірно. Оскільки, як суб'єкт законодавчої ініціативи, народний депутат згідно Регламенту може ініціювати все, що завгодно, що стосується проходження законопроекту. Це записано в Регламенті, і тому я хотів би, щоб ми тут прислуховувалися до того, що все-таки народний депутат каже. А друге, стосовно цього питання, я хочу сказати, що недоцільно зараз розглядати, оскільки ми через неділю будемо розглядати це положення, стосовно обмеження повноважень народних депутатів у неконституційний спосіб.

Будь ласка, позиція комітету? 16:21:39 КАЛЬЧЕНКО С.В. Позиція комітету була відхилити цю пропозицію, оскільки врахована альтернативна пропозиція номер 4 депутата Пузійчука. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні за цю правку? Так? Так. Ставиться на голосування правка номер 6 народного депутата Німченка, комітет пропонує відхилити цю правку. Тому прошу голосувати та визначатися. 16:22:14 За-50 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 9, народний депутат Німченко. Наполягаєте?

спрямований на обмеження повноважень народного депутата, визначеного Конституцією України, і, до речі, ще й законом, статусним Законом про статус народного депутата. Стосовно цього було винесено три рішення Конституційного Суду, почитайте, будь ласка. Я хотів би стосовно авторів, і особливо хотів би, щоб Князевич з цього приводу теж сказав, що іде питання про діяльність народного депутата як представника виборця. І обмежувати у любий спосіб є недопустимим. Тому я прошу, підтримати цю поправку і взяти до уваги Стосовно 9 пропозиції, шановні народні депутати, цей законопроект жодним чином не обмежує чинні діючі нині можливості народного депутата щодо внесення депутатського запиту. Тому це не обґрунтована пропозиція. то вона відхилена з огляду на те, що ці пропозиції вони стосуються абзацу другого частини другої статті 32, і вони не узгоджуються з положеннями частини першої статті 116 Регламенту, оскільки такі зміни не були предметом розгляду в першому читанні. Тому рішення комітету було відхилити пропозицію номер 9. Василь Іванович, ви наполягаєте на голосуванні? Павло Фролов, будь ласка, відійдіть, не видно колег ваших. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 9 народного депутата Німченка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-50 Рішення не прийнято. Правка номер 12, народного депутата Німченка. Наполягаєте? Включіть, будь ласка. Німченко, "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, я хотів би подивитися… послухати вас, особливо доповідача. Якщо йде питання про обмеження права народного депутата щодо кількісного покажчика написання запитів то скажіть мені, будь ласка, це обмеження його прав чи не обмеження його прав і інтересів? Це перше. Друге.

щоб ми знали, що народний депутат працював і виклав своє бачення, як вийти з положення, де порушуються закони. От і все, про що йде мова в цій поправці, і тому я її підтримую. Стосовно цієї пропозиції 12. Справа в тому, що вона відхилена, оскільки врахована пропозиція номер 11 народного депутата народного депутата Пузійчука. Стосовно обмеження прав. Я хотів би привернути вашу увагу народні депутати, що, згідно з чинною частиною першою статті 225 Регламенту, на одному пленарному засіданні може бути оголошено не більше двох депутатських запитів одного депутата. Зараз депутатські запити оголошуються в п'ятницю. Тому порівняно з тим, що пропонується цим законопроектом, нічого не змінюється порівняно з нинішніми можливостями депутата. Ця критика є необґрунтованою, безпідставною. Ви наполягаєте на голосуванні? Ви наполягаєте на підтримці своєї правки? Шановні колеги, я зрозумів. Ставиться на голосування правка народного депутата Німченка номер 12. Шановні колеги, комітет відхилив цю правку, тому є пропозиція голосувати та визначатись.

Дякую. Шановний пане Голово, у мене до шановного пана голови комітету питання. Наскільки я зрозумів з цієї правки, а врахована вона дещо в іншій редакції, на відміну від редакції першого читання, комітет пропонує запровадити два поняття: "офіційне опублікування" і "офіційне оприлюднення". "Офіційне опублікування" – в "Голосі України" та відомостях Верховної Ради, а "офіційне оприлюднення" – на сайті Верховної Ради. Чи правильно я розумію, що, по-перше, та в "Голосі України" і відомостях означає, що і там, і там мусять бути публікації, і тільки після їх публікацій тоді треба зрозуміти, це що, в один день мають бути публікації, чи як набувають чинності закони? І друге. Що таке "офіційне оприлюднення"? Що воно теж вважатиметься офіційним опублікуванням і набиратимуть сили закони з офіційного оприлюднення? Тобто щоб ми не переплутали в цій ситуації і час набуття статусних законів, які оприлюднені чи опубліковані. Пропозиція номер 14, вона була відхилена з тих підстав, що враховано пропозицію номер 15, оскільки вони є альтернативними. І тепер передбачається, пропонується, що публікація законів, інших актів Верховної Ради в цих друкованих засобах масової інформації, і сказано дійсно так

Добре, я зрозумів, і я почув, не наполягаєте. Дякую. Наступна правка номер 14 народного депутата Пузійчука. Наполягає?

Наполягаєте? Не наполягаєте. Дякую. Правка номер 19, Качура. Наполягаєте? Да. Включіть, будь ласка, мікрофон Качурі. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановні колеги, до кожного з вас з першого дня роботи почали надходити сотні, а якщо мажоритарщик, може й тисячі звернень від громадян України. Єдиним дієвим способом захисту прав громадян є депутатський запит. І це потрібно не вам, депутатам, це потрібно мільйонам українців, питання яких вони вирішують. Голосуємо тільки зеленою кнопкою, якщо ви справді вважаєте себе народними депутатами. Наполягаю на голосуванні. С.В. Це якраз та пропозиція, яка значно розширює можливості направлення депутатських запитів, це стосовно тої критики, що вона начебто звужує. Цей проект закону, він жодним чином не звужує. Але ця пропозиція, вона значно розширює. на засіданні комітету вона була відхилена. Якщо шановний колега-депутат наполягає, звичайно, її треба ставити на голосування і, можливо, підтримувати. Тобто категоричного заперечення, я так розумію, що в залі вона не викликає, правильно я понимаю? Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування правку номер 19 народного депутата Качури. Комітет її на своєму засіданні відхилив, але є, я так розумію, позиція залу її підтримати. Якщо ви не заперечуєте, ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

Переходимо... Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга Народу" - 226, "Опозиційна платформа – За життя" – 17, "Європейська солідарність" – 16, "Батьківщина" – 10, "За майбутнє" – 11, "Голос" – 12, позафракційні – 12. Рішення прийнято. Дякую. Наступна правка номер 20, Королевська. Немає Наталії Юріївни? 21-а, Німченко. Включіть, будь ласка, Василю Івановичу мікрофон. тут, спрацьовує той же принцип законотворця, який дав цю пропозицію. Ви подивіться, як можна не погодитися з моїм колегою попереднім, що ми є слуги народу, наскільки я розумію. Та якщо народ запитує, ми повинні їм відповідати, ми повинні провіряти. Почитайте статтю 116 Закону про статус народного депутата. Ми що робимо? Що ми обмежуємо? І тут з трибуни нам кажуть, що не обмежуйте. Сейчас от проголосували і сказали вам. І тому я хотів би, і настоюю на цій поправці, що давайте перестанемо обмежувати суб'єкта законодавчої ініціативи. Це недопустимо по суті, это удар по парламентаризму в цілому. Не може так бути. І тому я прошу підтримати мою поправку на цей рахунок. Не можна обмежувати діяльність народного депутата тільки своїми покажчиками із запитів.

Немає. Дуже вам дякую за конструктивізм. Наступна правка номер 22 народного депутата Синютки. Да, перепрошую, народний депутат Князевич. Руслан Петрович, будь ласка. Дякую, шановний пане головуючи. Я все ж таки хотів би, по-перше, з приводу кількості запитів. Щойно ми проголосували, що таких запитів від депутата може бути не більше 10 вже під час одного сесійного тижня. А що стосується комітетів, бо другий суб'єкт, ще є комітети. Я так розумію, що ми їх взагалі не обмежуємо? Це перше питання, яке треба з'ясувати в цій сесійній залі. І друге питання, яке мене турбує, я так відповідь не отримав. Все ж таки офіційне опублікування і офіційне оприлюднення, – чи це означає, що це тотожні поняття. І до того часу, поки не буде на сайті оприлюднено закон, він вважається офіційно таким, що не опублікований, не набув чинності і навпаки? сферу компетенцій комітетів на внесення депутатських запитів. Стосовно офіційного співвідношення понять – офіційне оприлюднення, офіційне опублікування, – цей закон жодним чином не стосується того, як ці питання врегульовані в Конституції. Руслан Петрович, ви наполягаєте? Не наполягаєте. Дякую. Наступна правка номер 24, народний депутат Пузійчук. Не наполягає. Правка номер 25, народний депутат Німченко. Не наполягає. Правка номер 26, народний депутат Пузійчук. Не наполягає. Правка номер 29, народна депутатка Королевська. Не наполягає. 31 правка, Німченко. Дякую. Шановні колеги, ми пройшли по всім правкам, які були запропоновані до розгляду, але не були враховані комітетом. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування.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 (реєстраційний номер 1036-1). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-248 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" – 231, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 9, "За майбутнє" – 2, "Голос" – 0, позафракційні – 6. Дякую. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом (реєстраційний номер 1044-1). Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Колеги, не розходьтесь, будь ласка, тут дуже небагато правок. про внесення змін до Регламенту щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом (реєстраційний номер 1044-1). Загалом у ті строки, які визначені 116 статтею, до комітету надійшло 18 пропозицій, з яких враховано, ну, переважну більшість: 12 враховано повністю і одна врахована частково. Зокрема, врахована пропозиція депутата Фролова щодо створення електронних документів самого законопроекту супровідних документів в єдиній автоматизованій системі, яка має визначатись відповідним положенням, яке затверджує Голова Верховної Ради. З обґрунтованою вимогою народного депутата йому можуть бути надані паперові копії документів, які зазначені в частині першій статті 98 Регламенту. Це ми відреагували на ті певні занепокоєння, які висловлювалися народними депутатами тоді, коли цей законопроект обговорювався у першому читанні. Враховані також пропозиції народних депутатів Культенка, Приходька, Пузійчука, частково враховано пропозиція народного депутата Власенка. Комітет ухвалив висновок і рекомендує парламенту прийняти його в другому читанні та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок. Правка номер 4, народний депутат Синютка. Не наполягає. Правка номер 5, народний депутат Власенко. Наполягає. Включіть, будь ласка… 16:39:17 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Насправді дуже непоганий закон. Єдине, що є два технічні питання, які, на моє переконання, треба було б вирішити, але чомусь вони не вирішуються. Питання перше, яке торкається поправки номер 5. Якщо депутат хоче, щоб йому поставили відмітку на паперовому носії, я не бачу проблеми, чому… законопроекту, чому це не робити. От дивіться, яка мотивація комітету: поправка відхилена, оскільки при переході на електронний документообіг немає можливості здійснювати відмітки на папері. Чесно кажучи, в огороді бузина, а в Києві дядько. При переході на електронний документообіг все одно залишається технічна можливість здійснювати відмітки на паперовому носії, якщо депутат цього бажає. Якщо не бажає, то немає питань – зареєстрували електронно і пішли далі. А якщо депутату це потрібно, то я не бачу, чому б цього не зробити. Тут немає жодної проблеми, абсолютно технічне питання. Дякую. Дякую вам за ваше запитання. Сергію Володимировичу, я привертаю вашу увагу, що ще в 2003 році парламент прийняв Закон "Про електронні документи і електронний документообіг". Стаття 5 і положення статей 5 і 7 цього закону передбачають: візуальна форма подання електронного документу є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання. А копія документу на папері для електронного документу є візуальне подання електронного документу на папері, який засвідчений в порядок у, встановленому законом. Таким чином, взагалі немає необхідності в тому, що ви говорите: відображати паралельно ще і в Регламенті. Більш того, я нагадаю народним депутатам. Восени 17-го року народні депутати ще восьмого скликання приймали зміни до процесуальних кодексів, започаткували інститут електронного суду. Так навіть там ви передбачили, що коли повністю розглядається справа в режимі електронного суду, є можливість переведення в папір, тобто з цифри в папір. І це є теж автентичні тексти документів. Тому тут просто немає… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергій Володимирович, ви наполягаєте на своїй правці? Ставиться на голосування правка номер 5 народного депутата Власенка Сергія Володимировича. Правка комітетом відхилена, але ставиться на голосування. Тому прошу голосувати та визначатись.

Дякую, шановний пане Голово. Шановний пане доповідачу, ну, повірте, мій досвід у Верховній Раді говорить про те, що є мільйон випадків, коли народному депутату необхідно отримати належним чином посвідчену копію законопроекту, який з відміткою відповідною, коли він поступив до Верховної Ради, в паперовому вигляді. Ми абсолютно підтримуємо те, що модно називається зараз "діджиталізація", або цифрове, електронне спілкування, в тому числі і в питанні законотворчої роботи. Але якщо то чому б це не зробити і не записати в закон, що це можна зробити? Це буде один випадок на 100 людей, але, ну, такі випадки, повірте, бувають. А в правці 10 мова йде взагалі про інше. Мова йде про можливість отримати в паперовому вигляді те, що називається "справа законопроекту". Можливо… Я просив, щоб це робив Апарат. Ви мені написали, що це робить не лише Апарат, а іще й відповідний комітет. Нема питань. Давайте добавимо і дамо можливість депутату отримувати відповіді копії, Позиція комітету така. Вона повністю щойно була відображена шановним Сергієм Володимировичем. Оскільки Апарат може мати лише окремі документи в своєму розпорядженні, а справа а справа ведеться, мається у головному комітеті, тому та пропозиція, як сам депутат каже, "ну давайте напишемо інакше". Значить, тоді і треба було формулювати цю пропозицію інакше. Через це вона була відхилена.

Прекрасно. Ставиться на голосування правка номер 10, народного депутата Власенка Сергія Володимировича. Комітет пропонує відхилити цю правку. Тому прошу голосувати та визначатись. За-70 Рішення не прийнято. Будь ласка.

Я, в принципі, дякую комітету за те, що врахована ідея, яку я оголошував в першому читанні, про що ви сказали, щодо того, щоб до справи законопроекту було долучено роздруковані паперові носії, оригінали документів. Але чомусь там написано, що "в разі їх відсутності можуть бути подані в установленому порядку завірені копії". Це що таке? Що значить "в установленому порядку"? Які копії? Що, людині важко розписатися і подати законопроект з своїм підписом? Я думаю, що треба це прибрати речення. І друге. В тому випадку, якщо людина хоче паперовий носій, то написано, що за обґрунтованою вимогою народного депутата до Апарату, йому можуть бути надані паперові копії зазначених документів. Що таке "обґрунтована вимога"? Це хто це має вирішувати? Апарат має вирішити чи депутат обґрунтовано до нього звернувся чи ні? Чому ми даємо можливості настільки оціночно Апарату визначатися? Вибачте, якщо у людини поганий зір або вона не може користуватися гаджетом, а хоче, щоб таблиця нормальним чином була на столі під час розгляду у другому читанні, це обґрунтовано чи не обґрунтовано? Хто саме в Апараті буде обґрунтованість вирішувати? ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція Позиція комітету. Передусім я знову змушений привернути увагу на положення статті 7 ще закону 2003 року про електронні документи і електронний документообіг. Копія документу на папері для електронного документу є візуальне подання документу на папері, яке є засвідчене в порядку, встановленого законодавством. Тобто воно вже є, його не можна змінити. колеги! Руслан Петрович, ви наполягаєте? Звичайно. Ставиться на голосування правка номер 8 народного депутата Синютки. Комітет пропонує відхилити. Тому прошу голосувати та визначатися.

За – 62. Рішення не прийнято. Зараз, хвилинку. 17 правка народного депутата Власенка, я зараз дам слово, але, колеги, будь ласка, зберіть народних депутатів, запросіть народних депутатів до зали, будемо зараз голосувати. Дякую. Включіть мікрофон Власенка Сергія Володимировича. для депутатів, щоб у нас так не було, коли, знаєте, депутати вже всі в сесійній залі, і потім їм повідомляють, що дві хвилини назад ви на електронну пошту… і розглядають законопроект, а їх повідомляють, що "дві хвилини назад на електронну пошту вам надіслали всі необхідні документи, будь ласка, це ваша проблема". Для цього я запропонував низку строків, які, на мій погляд, треба відобразити у відповідній статті цього законопроекту, щоб це було все врегульовано, і щоб тут не було проблем. І я хочу погодитись з колегою Князевичем, що дійсно законопроект дозволяє отримати певні копії паперових документів, але чомусь про це повинно бути обґрунтована заява народного депутата. Тобто це така, абсолютно волюнтаристська конструкція, яка дає можливість зловживати секретаріату, що є…

вважаємо за доцільне залишитися саме в редакції 16 пропозиції - та, яка була підтримана комітетом. Сергій Володимирович, ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 17 Власенка, вона не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. І переходимо до голосування за законопроект. За-56 Рішення не прийнято. Шановні колеги, переходимо до голосування за законопроект реєстраційний номер 1044-1, прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом (реєстраційний номер 1044-1). Прошу підготуватись до голосування.

Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-256 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги, вам розданий для розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами (реєстраційний номер 0913). Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Шипайлу Остапу Ігоровичу. Доброго дня шановні колеги! 2 жовтня 2019 року на засіданні комітету було розглянуто законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами. Законопроектом передбачається запровадження в Україні удосконаленої системи класифікації радіоактивних відходів при їх захороненні, а саме: додати до існуючого класифікатора клас радіоактивних відходів "дуже низькоактивні", що відповідатиме світовій практиці з питань поводження з радіоактивними відходами та порядку зняття з обліку відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. Суттєве зменшення обсягів радіоактивних відходів, що вже накопичені та перебувають на зберіганні у суб'єктів господарської діяльності, під час діяльності яких утворюються радіоактивні відходи. Посилення обліку поводження з джерелами іонізуючого випромінювання. Законопроект є перехідним з минулого скликання, тому його підготовка до другого читання здійснювалась відповідно статті 106 Регламенту. Комітет рекомендує прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую. Переходимо до розгляду правок. Шановні колеги, прохання не розходитись тут у мене я показую, тільки три правки. Правка номер 1, народний депутат Левченко. Наполягаєте?

Я перепрошую, це попередні відкрились скликання. Немає правок, тому… Шановні колеги, прохання підготуватися до… (Шум у залі) Нема! Я перепрошую! В мене просто електронний варіант, я відкрив попередній. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, оскільки всі правки були враховані комітетом, я хотів би подякувати комітету і всім колегам, які долучилися до цього законопроекту. І прошу підготуватися до голосування. Прошу підготуватися.

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами (реєстраційний номер 0913). Прошу підготуватися до голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за закупівлю за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних лікарських засобів (реєстраційний номер 1152, 1152-1). Пропонується розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, народний депутат Шпенов Дмитро Юрійович у відрядженні, тому ми одразу переходимо до другого доповідача. Народний депутат України Бакумов Олександр Сергійович. Доброго дня, шановні колеги! Законопроектом 1152 пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Чому він поданий як альтернативний? Тому що, на моє глибоке переконання, ті пропозиції, які були подані паном Шпеновим Дмитром Юрійовичем у його законопроекті, вони повністю охоплюються статтею 364 Кримінального кодексу України та статтею 321 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Україною підписано та ратифіковано Конвенцію Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я. При цьому значна кількість положень цієї конвенції до Кримінального кодексу України не внесені. До таких положень у тому числі належать обтяжуючі обставини, передбачені статтею 13 Конституції, зокрема, злочин, скоєний особами, які зловживали довірою, наданою їм як професіоналам, друге – це злочин, скоєний особами, які зловживали довірою, наданою їм як виробникам, а також постачальникам, і третє – це злочини, які полягають у постачанні та пропозиції стосовно постачання, скоєні за допомогою засобів великомасштабного поширення, зокрема, інформаційної системи, у тому числі Інтернету. Законопроект 1152-1 спрямований на удосконалення норм чинного законодавства щодо запобігання обігу фальсифікованих ліків з метою забезпечення прав споживачів на безпечні та високоефективні лікарські засоби. З метою ратифікації усіх положень конвенції пропонуємо уточнення в частині кваліфікуючих ознак та та відповідальності, яка передбачена статтею 321 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Я звертаю вашу увагу, що саме через мережу Інтернет розповсюджується неякісні лікарські засоби, які стають потім чинником, що наша нація втрачає здоров'я. Підсумовуючи викладене, прошу підтримати вас проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів у першому читанні за основу. Дякую за увагу. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань правоохоронної діяльності Денису Анатолійовичу Монастирському. Шановний головуючий, шановні колеги! Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні 9 жовтня цього року розглянув два альтернативних законопроекти: 1152 і 1152-1. Власне, відмінність цих законопроектів була в тому, що законопроект 1152 пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 321 прим.3 "Закупівлі за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних ліків… лікарських засобів". Натомість законопроектом 1152-1 пропонується внесення змін до існуючої статті 321 прим.1 Кримінального кодексу "Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів". Ми також проговорили з членами відповідного комітету з питань медицини і визначили, що комітет однозначно рекомендує Верховній Раді підтримати законопроект за основу 1152-1. Натомість законопроект номер 1152 за наслідками розгляду в першому читанні пропоную відхилити. Прошу визначатись. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Є. Тоді прохання записатись: два – за, два – проти. Я запрошую до слова народного депутата Бондаря Михайла Леонідовича, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Шановні друзі! Олексій Гончаренко, північ Одещини, "Європейська солідарність". Наша фракція повністю підтримує цей законопроект. Дуже важливо нарешті дійсно на цьому ринку наводити ("ринку", в лапках, звичайно), наводити лад, бо це величезна сьогодні проблема в Україні – контрафактні лікарські засоби і підробка. І все це може спричинити аж до смертей людей і, на жаль, ми розуміємо, що таке відбувається. Тим більше, що сьогодні ми маємо щось зробити добре для людей, бо сьогодні День боротьби з бідністю і в цей день замість того, щоб боротися з бідністю, наша монобільшість бореться з бідними, приймаючи Закон про верифікацію, наприклад. Або Зеленський підписав Закон про ФОПи, яким… ще з них витискаючи останнє. Тож треба щось добре зробити все-таки для людей, щоб день не пройшов дарма. Тож я закликаю всіх, шановні друзі, давайте проголосуємо за цей закон і дійсно зробимо щось добре від Верховної Ради до людей, в першу чергу бідних, бо саме бідні люди страждають від цих неякісних ліків, які їм задешево намагаються всучити ті, хто є злочинцями. Тож це є добра річ, а за все інше вам люди "дякую" не скажуть. Справді, давайте проголосуємо черговий законопроект від партії "Слуга народу". Шановні колеги, далі я запрошую Абдулліна Олександра Рафкатовича, політична партія "Всеукраїнське об'єднання… А, я перепрошую. Народний депутат Цимбалюк Михайло Михайлович, будь ласка. Шановний головуючий, шановні колеги, ну, справді український народ потерпає від неякісних ліків. Свідченням того є останні дані Рахункової палати, яка продемонструвала результати результати перевірок, що все-таки, як і попередній уряд, так і до нього закуповували неякісні ліки. І ми дякуємо авторам законопроекту і вважаємо, що єдина правильна буде практика все-таки посилити кримінальну відповідальність за поставку, закупівлю за бюджетні кошти неякісних ліків. Крім того, ми вважаємо, що в процесі доопрацювання потрібно буде врахувати, і ми готові долучитися до такої роботи, щоби посилення кримінальної відповідальності за закупівлю за бюджетні кошти неякісних ліків могло стати на заваді, щоб за державні кошти Міністерство охорони здоров'я або інший уповноважений орган закуповували ліки, термін придатності Я, представляючи фракцію, хочу сказати, що "Батьківщина" буде голосувати в першому читанні за законопроект 1152-1 як альтернативний. І ще раз підкреслюю готовність долучитись до роботи до другого читання. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, оскільки у мене тих, хто проти, не записалося, тому дозвольте поставити тоді питання на голосування. Є пропозиція зайняти свої місця, колеги. Шановні колеги, готові до голосування? Я попрошу голів фракцій запросити своїх народних депутатів до зали.

Готові, шановні колеги? Прошу, прошу займіть місця. Приготуйтесь до голосування, тому що зараз ставимо на голосування законопроект під реєстраційним номером 1152 зі значком 1, проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за закупівлю за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних лікарських засобів. Готові голосувати? В першому читанні. Будь ласка. Прошу голосувати та підтримати. За – 306. Рішення прийнято. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи можемо ми цей законопроект розглянути зразу в другому читанні… Ну, не в другому читанні, а прийняти його і в цілому?

Давайте тоді скоротимо строки розгляду наполовину. Таких заперечень немає? Добре. Шановні колеги, відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 1152-1 проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за закупівлю за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних лікарських засобів. Готові голосувати, да? Прошу підтримати та проголосувати.

За-256 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" - 231, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" - 1, "Батьківщина" – 1, "За майбутнє" –1, "Голос" – 0, позафракційні – 12. Дякую. Рішення прийнято. Слово надається Давиду Арахамія. про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України, якщо немає заперечень. Колеги, я тоді пропоную поступити зараз наступним чином. Зараз розглянемо законопроект реєстраційний номер 2161. І розглянемо після цього цю постанову. Мені надасть секретаріат документи, Апарат Верховної Ради, і ми зможемо її розглянути. Немає заперечень? Немає. Добре. Колеги, і тут є ще питання, що зараз знаходиться в тиражуванні проект цієї постанови. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України (реєстраційний номер 2161). Пропонується розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-252 Рішення прийнято. За – 252. Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається народному депутату України Бакумову Олександру Сергійовичу. доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий! До вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України, під номером 2161. Контрабанда та нелегальна міграція створюють постійні ризики та загрози нашій національній безпеці. У зв'язку з цим є нагальна потреба організації ефективної протидії цим викликам шляхом внесення змін до законодавчих актів України щодо оперативно-розшукової діяльності, яка здійснюється Державною прикордонною службою України. Станом на сьогодні, оперативно-розшукові підрозділи діють лише у складі адміністрацій Державної прикордонної служби України та її регіональних управлінь, а в органах Державної прикордонної служби України, які безпосередньо охороняють і здійснюють охорону державного кордону, такі підрозділи відсутні. Я хочу звернути вашу увагу, що прикордонний загін є основною оперативно-службовою ланкою, яка охороняє державний кордон. У зв'язку з тим, що на сьогодні закон викладений таким чином, що орган охорони державного кордону не може мати у своїй структурі відповідних підрозділів чи здійснювати відповідно оперативно-розшукову діяльність, зазначені зміни потребують свого ухвалення. Враховуючи вищевикладене, буду коротким: прошу підтримати проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України за номером 2161 за основу та в цілому. Рішення, до речі, комітету було прийнято одноголосно щодо за основу та в цілому. Дякую за увагу.

Доброго дня, шановні колеги, пане головуючий, вашій увазі пропонується даний законопроект про внесення змін до Закону "Про оперативно-розшукову діяльність". Цим законопроектом запропоновано вдосконалити оперативно-розшукову діяльність органів Державної прикордонної служби України. Зокрема, з грудня минулого року оперативно-розшукові підрозділи діють лише у складі адміністрації та регіональних управлінь Державної прикордонної служби України, тоді як фактично в органах Державної прикордонної служби України, якими є окремі контрольно-пропускні пункти, окремі прикордонні загони, авіаційні частини, які здійснюють безпосередньо на місцях функції з охорони державного кордону, такі оперативні підрозділи взагалі відсутні. Тому на сьогодні такі органи не мають у штаті працівників оперативно-розшукових підрозділів. Запропонованим законопроектом надається право таким оперативно-розшуковим підрозділам на місцях більш ефективно протидіяти контрабанді, нелегальній міграції, іншим правопорушенням на державному кордоні. Міністерством внутрішніх справ України, а також Адміністрацією Державної прикордонної служби України було підтримано норми даного законопроекту. Головне науково-експертне управління рекомендувало направити цей законопроект на доопрацювання. Розглянувши матеріали, комітетом 9 жовтня цього року було одноголосно прийнято цей законопроект і рекомендовано Верховній Раді для розгляду в першому читанні та прийняти за основу і в цілому. Тому, колеги, прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Прошу записатись по фракціям: два – за, два – проти. Шановні колеги, у нас є заступник голови прикордонної служби Нікіфоренко

Прошу підтримати зазначений законопроект з огляду на те, що це дозволить повернути оперативно-розшукові підрозділи на кордон. Сталася прикра помилка, колись забули вписати, і з часом, щоб змінити ситуацію, не внесли зміни до закону, а просто вивели оперативно-розшукові підрозділи до рівня регіональних управлінь. Зараз це дасть… цей інструментарій дозволить начальнику прикордонного загону більш якісно охороняти державний кордон і дозволить забезпечити якісніше роботу. Дякую за увагу. Шановні колеги, переходимо до обговорення законопроекту. Я надаю слово народному депутату Олександру Скічко,

Сушко, народному депутату Сушку, партія "Слуга народу". тобто прикордонні загони, не були уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Що таке оперативно-розшукова діяльність для органу охорони державного кордону? Це пошук і фіксація злочинів. Зараз у нас з'явилась можливість виправити цю прогалину у законодавстві. Законопроект передбачає упорядкування функцій оперативного прикриття державного кордону, втілюючи конституційний принцип правового порядку в Україні, відповідно до якого органи… державні органи здійснюють свою діяльність у порядок та спосіб, встановлений законами. Цим законопроектом узгоджується норма статті 41 Кримінально-процесуального кодексу України, яка передбачає здійснення оперативними підрозділами органів Державної прикордонної служби України слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій за письмовим дорученням слідчого та прокурора за статтею 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", яка в даний час не охоплює своєю диспозицією всі органи Державної прикордонної служби України. На сьогоднішній день 22 прикордонних загони - це вся ділянка кордону України, - не уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів, виконання доручень кримінального провадження. Закликаю вас усунути прогалини в законодавстві та підтримати законопроект номер 2161 за основу та в цілому. Дякую.

Шановний головуючий, шановні колеги! Так сталося, чомусь, коли ще не було війни у нас, три роки до того, коли я очолював цей комітет, і потім, коли війна почалась, і, звісно ж, на кордоні стало працювати і служити прикордонникам і всій прикордонній службі нашій дуже тяжко, складно. Тому ми намагались з кожним разом, коли вони приходили і просили якісь проекти і просили наші посилення відповідальності там, в зоні конфлікту, в зоні бойових дій, а також на деяких прикордонних дільницях, ми це все робили і завжди йшли назустріч. З великою повагою до вас, за всі 8 років ви не одного разу не звернулись з проханням внести зміни в Закон "Про оперативно-розшукову діяльність". Я вважаю так, що сьогодні можна у зв'язку з такими зверненнями, тим більше, що ви ж не боретесь з контрабандою - правильно? тому вам деякі речі і непотрібні. Сьогодні можна і "Укрзалізниці" і, вибачте, і "Укрспирту", і будь-кому сьогодні, будь-якому міністерству дати можливість займатися оперативно-розшуковою діяльністю. На жаль, там дуже мало фахівців з агентурно-оперативної діяльності, але я думаю, вони за короткий час навчаться. Я пропоную і пропонував, три роки лежить вже в комітеті, Денис Анатолійович знає, законопроект ґрунтовний, професійний, ефективний про нову роботу в оперативно-розшуковій діяльності. Я вважаю, що внесення цього законопроекту і голосування вирішить всі проблеми, в тому числі, і прикордонних… сьогодні прикордонників. Тому що внесення цього проекту технічно, юридично несе дуже багато проблем – Кримінальний кодекс, КПК і ще 8 законів, які треба змінити у зв'язку з введенням цього… цієї поправки або цієї зміни. Тому наша фракція не буде підтримувати, і ми пропонуємо на повторне… А корисна ідея, дорогі колеги: надати можливість прикордонникам проводити оперативно-розшукову діяльність. Якби у них була ОРД, то тоді, напевно, цими днями не ходив би по Києву Корчевніков, який є пропагандистом Кремля нагороджений Путіним медаллю за повернення, скажімо так, як вони називають, Криму. І тоді би в нас не було таких от проколів, щоби потім з нас сміялися і казали, так ви ж, у вас же все гаразд, у вас же, ви ж пускаєте всіх кремлівських, кого ви хочете. І тому я впевнений, що поки я в даному разі бачу, СБУ разом з Бакановим "ловить чортів", то якби була оперативно-розшукова діяльність у прикордонників, вони би не виправдовувалися зараз, що вони нічого не знали про те, що Корчевніков ходить в Україні. Тоді давайте так, голосуємо "за", але в даному разі я, користуючись нагодою, хочу звернутися до керівництва прикордонної служби: будьте, будь ласка, набагато пильнішими, щоби сюди російські пропагандисти і вороги України не заходили, тому що потім вашу функцію будуть проводити ветерани АТО, які не потерплять наступного разу, що безкарно ходять російські "пропагандони" по території України. Дякую.

власне, саме цей законопроект не вносить фактично ніякої зміни, тому що в ньому і прописано, що оперативно-розшукову діяльність мають право здійснювати оперативні підрозділи усіх структурних елементів ДПСУ. той час, коли всі структурні елементи ДПСУ, згідно Закону про ДПСУ, і говорить про те, що в підрозділи охорони державного кордону і так далі можуть входити… збільшення кадрів, які можуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Насправді всі прикордонники адекватні, в тому числі хто працює на кордоні, дуже добре знає, що попередній голова Держприкордонслужби Цигикал, який сам є розвідником, він, власне, вивів ці оперативні підрозділи з-під командування загонів в зв'язку з тим, що це, власне, могло впливати на ситуацію з договорняками і так далі. Для того, щоб це не спускати на місця, тому він лишив їх на рівні регіональних управлінь. Тому це питання виключно комфорту того чи іншого керівника, і мені дуже дивно, що ми до цього повертаємося і про це взагалі в залі сьогодні обговорюємо. Дякую. За контрабанду, нелегальні дії стосовно кордону насправді мають відноситися позиції щодо збільшення відповідальності, кримінальної відповідальності за це, а не про те, хто хто більше домовиться і хто "покришує" більше контрабанду, регіональне управління чи загін. Дякую. Ще з мотивів Бакумов Олександр Сергійович від комітету. Шановні колеги, я ще раз вам хочу сказати, що ці зміни переважно є технічними, тому що наше Головне науково-експертне управління навіть сказало, що і на сьогоднішній день прикордонні загони все ж таки мають право здійснювати ОРД у своїх підрозділах, але невизначеність законодавчого… у зв'язку з плутаниною орган охорони державного кордону і підрозділ охорони державного кордону, ця невизначеність, вона двояко тлумачиться. І саме задля цього було внесено цей законопроект. На сьогоднішній день Державна прикордонна служба України здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідну, а тому деякі доповідачі помилялись. Цей законопроект не потребує внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, до Кримінального, до жодного закону, який є чинним на сьогоднішній день, а тому така ж позиція також є хибною. Я прошу вас усіх не політизувати цей момент і зробити так, щоб органи охорони державного кордону, основна його ланка мала можливість здійснювати такі заходи. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення законопроекту реєстраційний номер 2161. Прошу народних депутатів підготуватись до голосування.

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України (реєстраційний номер 2161). Прошу підготуватись до голосування.

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, є пропозиція скоротити строки підготовки до другого читання. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків до другого читання законопроекту, реєстраційний номер 2161, про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-252 Рішення прийнято. Шановні колеги, мені принесли текст постанови. Я пропоную, щоб не чекати… Шановні колеги, в мене на руках є постанова. Я пропоную поставити зараз її на розгляд, але текст постанови можуть зачитати ініціатори, наприклад, Рахманін Сергій Іванович. Нормально так буде? А є Рахманін в залі? Є? Бо я не бачу. Зателефонуйте зараз. Добре. Шановні колеги, вам, на жаль, ще не запропонований, зараз знаходиться в друці інформація щодо проекту Постанови про утворення тимчасової спеціальної комісії… Подання

Є Рахманін. формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України (реєстраційний номер 2268). включити… нам необхідно проголосувати про включення до порядку денного пленарного засідання цього проекту постанови. Готові голосувати? Ставлю на голосування вищезазначене питання. Прошу підтримати та проголосувати. 17:28:28 За-313 Рішення прийнято. Шановні колеги, розглянути… застосувати процедура ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Нам необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати.

За-304 Рішення прийнято. І є пропозиція розглянути проект цієї постанови за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-279 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається народному депутату України Рахманіну Сергію Івановичу. І запросіть, будь ласка, Кальченка Сергія Віталійовича. А, є Сергій Віталійович. Вибачте.

Дякую, Дмитре Олександровичу. Шановні колеги, суб'єкти законодавчої ініціативи – група народних депутатів, які представляють 4 фракції Верховної Ради: фракція "Голос", фракція "Слуга народу", фракція "Європейська солідарність" та фракція "Батьківщина", вийшли з законодавчої ініціативою, відповідно до статті 93 Конституції і статті 85 Регламенту України, про створення Тимчасової спеціальної комісії щодо відновлення територіальної цілісності та дотримання державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях. Необхідність створення подібної комісії була продиктована самим життям. Бо насправді, якщо ви звернули увагу, то реакція суспільства на будь-які рухи, які спрямовані на подальшу деокупацію, реінтеграцію тимчасово окупованих територій є надзвичайно чутливими для наших громадян. Відповідно до Конституції Верховна Рада є суб'єктом, який визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики. Поява цієї комісії не є зазіханням на будь-які повноваження будь-якого з державних органів чи будь-кого із посадових осіб. Але Верховна Рада - це саме той орган, який 100-відсотково обирається всім народом, тому що фракції, які обрані до Верховної Ради, репрезентують, представляють різні верстви населення, різні регіональні групи, різних громадян. І тому спроба, і, я сподіваюсь, вдала спроба об'єднати зусилля представників різних політичних сил, як мені здається, як здається всім депутатам, які долучилися до цієї ініціативи, дозволить зняти напругу і розробити нову дорожню карту, яка зніме взагалі будь-які питання про навіть теоретичну можливість капітуляцію перед агресором. Тому я дякую вам за підтримку і дякую представникам всіх депутатських фракцій і груп, які підтримали цю ініціативу. Я сподіваюся, що вже найближчим часом ми запропонуємо на розгляд Верховної Ради проект постанови, в якому зазначимо засади і перелік дій, і порядок дій, яких мають дотримуватися всі посадові особи, всі державні… Дайте завершити, будь ласка. РАХМАНІН С.І. … щоб запобігти будь-яким загрозам, які можуть виникати в процесі подальшої деокупації і реінтеграції окупованих територій. Дякую. Дякую, Сергію Івановичу. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Дякую. Шановна президія! Шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні сьогодні розглянув проект Постанови реєстраційний номер 2268, яким пропонується утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Згідно з пропозиціями депутатських фракцій і депутатських груп передбачено утворення такої комісії в складі 12 депутатів, в тому числі за пропозиціями фракцій партій "Слуга народу", "Голос", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє". І лише від депутатської фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" пропозицій щодо кількісного персонального складу не надійшло. Регламентний комітет ухвалив висновок на цей проект постанови. Прийняв рішення рекомендувати парламенту включити до порядку денного, що вже зроблено, розглянути цей законопроект, прийняти його за основу та в цілому. Дякую. Постанова, Сергій Віталійович. Не законопроект, а постанова. Постанова, так. Прошу записатись на виступи від фракцій, два - за, два - проти.

Шановні народні депутати! Я особисто хочу від свого імені і від імені ініціаторів створення тимчасової спеціальної комісії подякувати за розуміння більшості парламенту, більшості фракцій, які розуміють, наскільки важливим є це питання, подякувати Голові Верховної Ради за оперативність. І комітету профільному за розгляд. розгляду цього питання, я б сказав, пріоритет в цьому розгляді, показує, що все-таки парламент відчуває і розуміє серйозність ситуації, яка сьогодні склалася у нашому суспільстві по відношенню до питання повернення тимчасово окупованих територій, ми бачимо, що, на жаль, деколи розбалансована і нечітка позиція різних відповідальних людей, та і, в принципі експертів, які називають себе експертами в цьому питанні, призвела до того, що громадяни України не розуміють до кінця нашої чіткої позиції. Ми б хотіли взяти на себе відповідальність як Верховна Рада, яка визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики, і цією Тимчасовою спеціальною комісією зробити так, щоб питання повернення окупованих тимчасово територій мало чіткий політичний вектор, який підтримується більшістю політичних сил. Я дуже дякую вам за розуміння і сподіваюся зараз, що ми всі як парламент підтримаємо створення цієї Тимчасової спеціальної комісії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Соболєв Сергій Владиславович, "Батьківщина". Соболєв, "Батьківщина". Наша фракція, безумовно, підтримала створення такої комісії. Я поясню нашу логіку. Шість років війни, вдумайтеся в це, шість років війни, шість років окупації частини Донбасу, анексований Крим. На наш погляд, всі плани, які нам нав'язуються ззовні, повинні бути тим, що нас повинно об'єднати і повинен бути наш український план повернення деокупації цих територій. Що дає фактично це обговорення? Мені здається, перше, і ключове, Мінські домовленості, "плани Штайнмайєра", жодна із пропозицій, які лунали, не вирішували жодного разу ключового питання: а де питання анексованого Криму? Зараз всі спроби перекладати відповідальність на попередників або навпаки попередниками на сучасних керівників - це шлях в нікуди. Ми як парламент повинні показати позицію єдиної країни, єдиного народу, і ця позиція повинна бути сформована і заявлена. Всі спроби вирішувати питання або безпекові, або політичні в кінцевому варіанті повинні завершуватись одним: ці всі питання повинні завершитись поверненням людини, а не лише територій. І саме тому позиція нашої фракція абсолютно однозначна: без повернення двох мільйонів переселенців, без повернення майна цих людей, яке у них відібрали, ми ніколи не вирішимо питання ні безпекове, ні політичне. Саме в цьому ми і вбачаємо позицію цієї комісії. Наш голос повинен бути один – це повинен бути голос України. Дякую. Ірина Володимирівна Геращенко. Геращенко, Геращенко. Ірина Володимирівна, я вас завжди пам'ятаю. Я вас теж, шановний пане Разумков, запам'ятала назавжди. Але, шановні колеги, ви знаєте, в минулому скликанні найскладніше і найдраматичніше було голосування саме про закони про особливості місцевого самоврядування на Донбасі: з шашками, І я згадую це так само, як мої колеги, як одне з найдраматичніших голосувань. І був момент, коли всі відмовились доповідати цей законопроект і взяла на себе цю відповідальність я як Уповноважений Президента з мирного врегулювання. І, власне, в минулому скликанні так само за моєю ініціативи було створено не формальну дякую депутатам від різних фракцій, які увійшли до цієї платформи. Ми змогли там зближати, наближати наші позиції по питанням саме реінтеграції, запрошуючи туди всіх представників від України в Мінській групі, тристоронній контактній групі для того, щоб депутати мали і повну інформацію ту, яка є відкритою, не закриту частину про переговорчий процес, але ключове, зближаючи наші позиції для напрацювання надважливих законопроектів. Тоді саме наша була співавторами таких важливих законів, як гуманітарне розмінування, як Закон про статус зниклих безвісти і їх родин, і інші законопроекти, які сприяли насправді вирішенню гуманітарних проблем на Донбасі. Очевидно, що сьогодні градус дискусії в суспільстві, що стосується теми війни і миру, і несприйняття можливостей капітуляції, примушує нас зайняти більш активну позицію в цьому питанні. Ми вже сьогодні маємо говорити про те, який буде наступний закон про особливості місцевого самоврядування. Чи це буде пролонгація нинішнього законопроекту, дія якого закінчується 31 грудня, чи новий закон. Ми маємо з вами дуже серйозно говорити про перехідне правосуддя, а я переконана, що навіть у цій сесійні залі мало хто розуміє, про що йдеться, про яку амністію і які категорії можуть під неї потрапити, а де цього не може йти і мови. І тому ця комісія вона є важливою… Дайте 10 секунд завершити. Дякую. Слово надається Батенку Тарасу Івановичу, депутатська група "За майбутнє". 17:41:23 БАТЕНКО Т.І. Шановні колеги, шановні друзі! Депутатська група "За майбутнє" однозначно і безумовно підтримує створення такої тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України. Ми вважаємо, що така комісія має бути не тривіальна, що вона на часі, тому що ми бачимо, що кількома останніми тижнями, що відбувається в суспільстві, що відбувається на вулиці, що відбувається біля Банкової, на Майдані Незалежності, що відбувається в обласних і міських центрах по Україні. В суспільстві не ведеться діалог, в суспільстві не ведеться роз'яснювальна робота, "формула Штайнмайєра" нас роз'єднала, і ми повинні дати чіткі відповіді суспільству, куди ми рухаємося. Ми ще раз на цьому наголошуємо. Шановні друзі, ми приємно так само констатуємо те, що створенням такої комісії ми фактично відновлюємо і повертаємо суб'єктність парламенту і парламентарів з точки зору визначення шляхів нашої територіальної цілісності і суверенітету України. Ми говоримо не тільки про окуповану частину Донбасу, ми говоримо так само і про окуповану частину Криму. Ми хочемо спільно з вами напрацювати ті дієві кроки реінтеграції повернення наших територій і територіальної цілісності, які ляжуть в основу консолідації суспільства і правильних кроків, якими буде керуватися Президент України і наше зовнішньополітичне відомство у важких переговорах і в норманському процесі, і в мінському процесі.

Вибачте! Сергій Володимирович, при всій повазі, але – від депутатських фракцій і груп: два – за, два – проти. Хвилину з мотивів Шахов. Ви навіть карточку достали, ви вже… Переставив карточку. Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, у попередньому скликанні три роки я добивався того, щоб хтось з Донбасу, з Луганщини, з Донеччини увійшов до групи тристоронньої мінської, але нікого так і не було там. Це дуже нормальна, цікава пропозиція, і ми будемо підтримувати командою і всіма мажоритарниками. Скажу від всіх, будь ласка, що треба підтримати цю ініціативу. Але де сьогодні народні депутати від Луганщини? Де сьогодні Лукашев, чому немає? Чому немає Вельможного? Чому немає Сухова? Чому немає знову Шахова? Чи ми не з тих територій, чи ми не обиралися до парламенту? Чи не голосували люди сьогодні за мажоритарників? В мене округ – 700 кілометрів з Російською Федерацією. На тій території живуть мої друзі, вчителі, лікарі, які рятували мені життя! Скажіть, будь ласка, чи я не знаю там думки, на тій території? Хто буде говорити і спілкуватися там? Дякую. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Дякую. Прошу підготуватися до голосування, прошу зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю на голосування для прийняття за основу і в цілому проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації… проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України (реєстраційний номер 2268). Прошу підготуватися до голосування. Руслан Петрович, я вибачаюсь, вас тут дуже добре чутно.

Вже було слово, було слово. Шановні колеги, є, дивіться, є проект, після цього будемо вносити якісь зміни, якщо це буде необхідно. Колеги, я прошу підтримати та проголосувати.

За-316 Проти – 0, утримались 2. Рішення прийнято. Дякую. Герасимову дайте з мотивів. Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні українці, перш за все, хочу подякувати українським парламенту за підтримку створення цієї тимчасової спеціальної комісії, тому що це дійсно є надважливим питанням. Шановний пане головуючий, в нас сьогодні в порядку денному є ще одне питання - відносно створення Тимчасової слідчої комісії щодо забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації. Я б дуже просив, в нас залишилося 14 хвилин до кінця засідання, зараз перенести це питання і просив би зал підтримати. Дякую. Шановні колеги, дивіться яка ситуація. В нас зараз на розгляді в порядку денному стоять законопроекти, які повинні розглядатися за повною процедурою. Я не заперечую, якщо є підтримка в залі, давайте зараз розглянемо цю тимчасову слідчу комісію. Немає заперечень? Ми можемо не голосувати, я думаю, що переходимо до розгляду питання. Да? Добре. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації. Пропонується розглянути проект цієї постанови за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, 264 – за. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України, Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна. Шановна президія, шановні колеги, шановні українці! Сьогодні війна йде не тільки за територію нашої країни, а й за голови і за свідомість наших співвітчизників. І якщо шмат нашої території був украдений у нас за часів злочинної влади Януковича, то захоплення інформаційного простору відбулося вже за часів постмайданних, за часів Президента Порошенка. Я нагадаю, як це було. "Телеканал 112" до 18-го року належав особі, афілійованій з тодішнім міністром внутрішніх справ утікачем Віталієм Захарченком. Він належав громадянину Андрію Подщипкову. Його мав намір придбати сам Порошенко, і навіть було погоджено ціну: близько двадцяти мільйонів доларів. Утім тодішній власник цього телеканалу виставив умову, що він не може належати тодішній владі, тобто Порошенку. Є навіть відеодокази, як люди від тодішнього Президента Порошенка Макар Пасенюк, а також громадянин Поліщук проводили перемовини щодо купівлі цього телеканалу. Втім уже в 18-му році цей телеканал почав транслювати інформацію, яка стосувалася Медведчука. Цей телеканал придбав такий собі громадянин Едуард Кац, це автомеханік з Німеччини, а вже після цього стало відомо, що телеканал перейшов до рук нашого з вами колеги пана Тараса Козака, депутата від фракції ОПЗЖ. Що стосується NewsOne, то він належав Євгенію Мураєву і був переданий в управління, а потім знову ж таки опинився в руках Тараса Козака. пройшов телеканал ZIK, який належав бізнесмену-утікачу Димінському і знову ж таки раптово опинився в руках депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Дякую, Ольга Михайлівна. Все. Час вичерпано. голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. 17:51:00 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет ще 9 жовтня розглянув проект Постанови Верховної Ради, реєстраційний 2152. Цим проектом пропонується утворити тимчасову слідчу комісію з метою недопущення монополізації у сфері інформаційного ринку та ринку телевізійного мовлення, обмеження впливу Російської Федерації на інформаційний простір, протидії загрозам національній безпеці у сфері інформаційного простору. У пункті 2 проекту постанови ініціатори внесення визначають основні завдання комісії, зокрема надання пропозицій щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформаційного простору. Комітет зазначив, що розробка проектів законів, інших актів парламенту належить до повноважень комітетів Верховної Ради, а у випадку, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предмету відання комітетів, парламент може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії. Крім того, стосовно права тимчасової слідчої комісії ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством, комітет зазначив, що згідно з Конституцією засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними, дисциплінарними правопорушеннями визначаються виключно законами. Висновки, пропозиції тимчасової комісії не є вирішальними для органів, які здійснюють кримінальне провадження. Стосовно пропозицій щодо персонального складу, то були зміни від попереднього до… під час ініціювання проекту цієї постанови, і далі до того, як він розглядався регламентним комітетом. А на підставі цього регламентний комітет прийняв рішення, рекомендує парламенту: по-перше, прийняти проект цієї постанови за основу із врахуванням зауважень щодо завдань, запропонованих змін персонального складу стосовно цієї комісії, прийняти його в цілому. Дякую. Прошу записатись: два – за, два – проти по фракціях. Юрчишин Ярослав Романович. Насправді дуже дякуємо. Одним з положень програми виборчої партії "Голос" було те, що з нашим інформаційним ефіром ми маємо навести порядок. Зараз ми маємо факти, коли непрацююча НАЗК, непрацюючі антимонопольні органи фактично дозволили монополізувати країні-агресору через третіх осіб, через ймовірно підставних осіб величезну частину нашого інформаційного поля. І тому вітаємо створення цієї комісії і максимально будемо підтримувати те, щоб її не політизовані, консолідовані висновки стали стартом перезавантаження правил в інформаційному полі, які не дозволять російській пропаганді панувати над розумами українців. Дякуємо. Будемо підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Качура Олександр Анатолійович. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Ну що, колеги, настав історичний момент. Давайте тепер розберемося "хто кому Рабінович", визначимо, хто за допомогою чого здійснює інформаційні атаки на Україну. А оскільки у нас будуть представлені всі, безпосередньо всі, я наголошую на цьому, фракції депутатські об'єктивно. І кажуть, що Національна комісія з питань телебачення і радіомовлення неефективно працює. У нас є парламентські методи, об'єктивно все оцінимо, розберемося, зробимо висновки, які ляжуть уже основою для прийняття рішень. Прошу підтримати. Федина Софія, "Європейська солідарність". Прошу передати слово Ірині Геращенко. Дякую. Ви знаєте, шановні колеги, ще в травні минулого року сестра Олега Сенцова пані Наталя Каплан закликала всіх активістів, політиків бойкотувати певні телеканали, де Олега та інших політв'язнів Кремля називали терористами. Я до того доєдналася і наша команда так само. І сьогодні дуже дивно слухати деяких "слуг", які створюють комісії про телеканали з ефірів, з яких вони не не вилазять. То, ви знаєте, подумайте не тільки про комісії, а і про те, чи можна однією рукою натискати зелену кнопочку, а іншою підтримувати рейтинги цих телеканалів, не вилазячи з їх студій. Це буде принаймні чесно. Звичайно, ми підтримуємо все, що стосується посилення інформаційної безпеки держави і вважаємо, що цій проблематиці в цій сесійній залі приділяється дуже мало уваги. Наші колеги говорили вже сьогодні, що вперше за багато років вулицями Києва блукають російські пропагандисти, які які в своїх ефірах так само не просто виправдовували анексію Криму і Донбасу, а і співають осанни Путіну. І ви знаєте, так само хотілося, щоб на це звертали увагу і органи влади. Ми делегували до комісії, яка буде створюватися, наших представників. Але ми маємо з подивом зазначити, що що під час презентації цієї ідеї доповідачка, знаєте, знов-таки всує згадувала Петра Порошенка в тому питанні, що начебто він там хотів купувати якісь телеканали. Хочу нагадати, що Петро Порошенко не приховує, і це дуже важливо, що є тут власність власність прозора, що йому належить "5 канал", інших медіа в нього немає. І я думаю, що нам дуже важливо говорити про прозорість власності і це стосується, до речі, всіх телеканалів в Україні. Колтунович Олександр Сергійович. Шановний Дмитре Олександровичу, шанована президія, шановні колеги! Сьогодні пропонується створити тимчасову слідчу комісію, яка стане інструментом репресивного тиску та боротьби влади з незалежними медіа. Щоб уникнути спекуляцій, зразу зауважу, фракція "Опозиційна платформа - За життя" підтримує діяльність тимчасової слідчої комісії, але ми переконані, що ТСК мають бути механізмом контролю влади з боку опозиції, а не тиску на опозицію. У влади сьогодні достатньо повноважень для здійснення слідчих дій. Зокрема, Служба безпеки України вже розслідує обставини придбання телеканалу "112 Україна". До чого ж тоді ця ТСК? У нас відповідь очевидна. Під виглядом начебто розслідування дотримання вимог законодавства під час зміни власників телеканалів намагаються створити орган, який обслуговуватиме політичні інтереси команди Президента. Народний депутат Василевська-Смаглюк, яка є авторкою цієї постанови, на засіданні регламентного комітету прямо заявила, дозволю зачитати її слова: "Ми б хотіли допомогти Президенту України і Службі безпеки України повноцінно і під контролем народних депутатів розслідувати ці питання". Пані Василевська-Смаглюк, я переконаний, Президент високо оцінить вашу допомогу. А ще більше вашу допомогу оцінить медіамагнат Коломойський, в інтересах якого ви якраз і зачищаєте медіа-поле. І це не голослівні звинувачення, тому що при створенні ТСК було вчинено ряд злочинів. Перше. Василевська-Смаглюк сфальшувала проект постанови шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей. Вона самовільно вказала себе головою ТСК та членом комісії, без подання фракції. По-друге, тут є прямий конфлікт інтересів тому що Василевська-Смаглюк працювала на телеканалі "1+1". І це є порушенням пункту 2 статті 85 Регламенту України. У нас не викликає сумнівів, що ця постанова носить замовний характер, є політично мотивованою і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я продовжую наше засідання на 15 хвилин, до розгляду питання. Соболєв Сергій Владиславович, хвилина з мотивів. Шановні колеги, я хотів би одного, щоб ця комісія не привела до того, чим закінчилася робота комісії у попередньому скликанні парламенту. Не далека історія. Рівно за місяць до зміни власників цілого ряду каналів в Україні була створена комісія, яка повинна була надати повноваження РНБО, Голова РНБО - пан Порошенко, секретар РНБО пан Турчинов, які повинні були розслідувати якраз, чи не є російська власність у цілому ряді каналів. Чим це закінчилося? Вартість тих каналів впала в рази і з'явилися нові власники, які швиденько скупили ці канали. У мене побажання одне: не воювати з журналістами, бо вони ні в чому не повинні, якщо завдання комісії розслідувати російський слід, якщо завдання комісії розслідувати реальне втручання Російської Федерації опосередковано через власників, це є свята справа. Дякую. Це є свята справа і треба це робити негайно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпано, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтеся до голосування. Шановні колеги, нам треба буде проголосувати два рази: перший раз ми голосуємо за основу і другий раз голосуємо в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками. ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації (реєстраційний номер 2152). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-270 Рішення прийнято. Постанова прийнята за основу.

для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації (реєстраційний номер 2152). складу, по складу, дайте хвилину з мотивів Кальченку. З врахуванням того, що після первинних пропозицій від фракції політичної партії "Слуга народу" були зміни у персональному складі, саме комітет і запропонував спочатку прийняти його за основу, а далі з врахуванням запропонованих змін стосовно персонального складу цієї комісії і щодо завдань прийняти в цілому. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, у мене прохання бути більш уважними, бо про це говорив Сергій Віталійович під час своєї доповіді як голова комітету. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-278 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" – 229, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 9, "Батьківщина" – 9, "За майбутнє" – 1, "Голос" – 19, позафракційні – 11. Рішення прийнято. Шановні колеги! Оголошую вечірнє засідання Верховної Ради закритим. Завтра починаємо роботу о 10-й ранку. У нас "година запитань до Уряду", і ми розглядаємо бюджет на 2020 рік

Дякую.